Колеги, моля да се регистрирате

Благодаря, господин председател.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!

Благодаря Ви, госпожо председател!